Прекратете регистрацията. Тя не съответства на състоянието в залата. Хайде квесторите да започнете да броите

Уважаеми народни представители, в залата има 164 народни представители. Има кворум и откривам днешното извънредно заседание. Днес имаме извънредно пленарно заседание с предварително приет дневен ред, от който гласуванията по т. 1, 2 и 3 предстоят на това заседание, а разискванията т. 4, 5, 6, 7 и 8 предстоят. Преди това – кратки съобщения. Постъпил е препис от Решение № 3 на Конституционния съд по конституционно дело № 10 от 2013 2013 г. Конституционният съд се е произнесъл по чл. 112к, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата.

Министърът на отбраната ни уведомява, че на основание постоянно дипломатическо блоково разрешение военен кораб и екипаж от състава на Военноморските сили на САЩ ще пребивава в териториалното море, вътрешните морски води на Република България и ще посети пристанище Варна. Визитата на кораба е неофициална, с мирни цели и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили, министърът на отбраната ни уведомява, че е разрешил използването на военно-транспортен самолет и екипаж от Военновъздушните сили на Република България за извършване на въздушен транспорт до Федерална Република Германия на военнослужещи, назначени на международни длъжности, и самолет и екипаж от Военновъздушните сили за за изпълнение на полети за осигуряване на въздушен транспорт от летище София до летище Батайница, Република Сърбия, и обратно. Уведомленията са и в комисията. Сметната палата ни уведомява, че внася актуализирана годишна програма за одитната дейност за 2014 г. Изпратена е в Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката.

изчерпателното представяне. Уважаеми колеги, за съжаление, поводът, за който искам думата, е доста по-сериозен. Става дума за това, в продължение вече на месеци наред, след като Дунав мост 2 на Видин започна да работи, се натъкваме на следния проблем. За съжаление, всички български шофьори на тежкотоварни автомобили, включително и международните – тези, които влизат в България или минават транзит, се сблъскват с препятствието

едно павилионче, което е с размер един на един, поставено на един паркинг близо, до град Видин. Всъщност е на 2 км от границата. До тук няма нищо лошо. При една справка фирмата, която продава винетните стикери, няма договор за разпространение и продажба на винетни стикери, както го изисква Законът за автомобилните превози, движение по пътищата и всичко, свързано с АПИ. Но това не е всичко. За капак на всичко това винетните стикери се продават с надценка от 2 до 4 лв. в зависимост от това колко платежоспособен е човекът, дали е българин, дали е чужденец, какъв автомобил управлява. В зависимост от материалното му състояние се слага и надценката. Аз и моите колеги искаме да зададем няколко въпроса, които, естествено, ще бъдат оформени и писмено като сигнал към главния прокурор. Защо държавата бездейства вече месеци наред и не дава възможност за продажба на винетни стикери на граничния пункт, каквато е практиката? Има ли друг интерес, конфликт, включително и на служител в Министерството на транспорта, който е ангажиран с тази продажба? В тази връзка ние призоваваме сега и веднага: министърът на регионалното развитие госпожа Терзиева, като представител на Агенция „Пътна инфраструктура”, министърът на транспорта, тъй като най-вероятно има замесени служители от Министерство на транспорта, и министърът на финансите, тъй като има злоупотреба с ценна книга, знаете, че винетните стикери са ценна книга с номинална стойност и няма възможност за надценка, незабавно, господин председател, да дойдат в залата на Народното събрание и да дадат обяснение на всички тези въпроси, които аз и моите колеги поставихме. И обърнете внимание, че Дунав мост 2 е Дунав мост 2 е лицето на България за чужденците, които влизат. Това ли е нашето лице, когато, влизайки на границата виждат цените на винетните стикери, а два километра по-надолу ги купуват на завишена цена, която завишена цена се определя по други критерии? И къде отиват тези средства? Освен това, господин председател, аз мисля, че Вие лично трябва да сте ангажиран към този проблем, тъй като избирателният Ви район е Видин и искрено се надявам досега да не са Ви запознавали Вашите избиратели с този въпрос, или да не става прикриване с цел злоупотреба и облагодетелстване, включително на длъжностни лица

Аз Ви благодаря за поставянето на въпроса. Даже ще е добре да кажете на медиите името на фирмата, ако я знаете. Прав Прав сте в това, което поставяте, но не може днес да извикам министрите. Вие казахте, че ще зададете въпроси. Ако Вие не зададете – аз ще задам, защото проектирането на пунктовете както за винетни стикери, така за митнически и друг контрол, е станало много преди преди Вие да се сблъскате сега с този проблем. Мога да Ви говоря поне половин час и да Ви дам някакви разяснения като народен представител от този район, но няма да отегчавам залата с един по-частен, но много важен въпрос.

трябва да знаете, че като приемахме дневния ред, взехме решение, че тези точки от дневния ред, които са приключили, няма днес да влязат в седмичната програма. Тогава изчерпахме разискванията по следните закони.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Десислава Танева и група народни представители.

реплики от ГЕРБ.) Няма как, ще трябва да променяме системата. Няма ли как да се заложи кворум от преброяването на присъстващите в залата?

Ако обичате, прегласуване на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

дами и господа народни представители, колеги! Имахме известни затруднения с пултовете за гласуване в нашата парламентарна група и не успяхме да гласуваме всичките народни представители. Ще Ви помоля за процедура по прегласуване, за да можем да си изразим вота. Благодаря.

Разискванията са приключили. Първо поставям на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, вносител – Министерският съвет. Гласували

Поставям на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Адриан Асенов и група народни представители. Гласували

Господин Ненков, заповядайте за процедура. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам процедура по прегласуване и да уточня – който не е прочел текста, за какво гласуваме, и гласува анблок, само защото е внесен от „Атака”. предложените промени ликвидираме възможността членове на домакинствата – не само роднини, които сега имат право да идват в България, на получилите статут, поне за това да се замислят.

Ако обичате, режим на прегласуване.

срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Министерския съвет,

Няма. Режим на гласуване за предложението, направено от д-р Кърджалиев. Прекратете гласуването и посочете резултат.

Колеги, моля за процедура за допуск в залата на: Цветан Гунев – подуправител на Националната банка; Тихомир Тимнев – директор на дирекция „Правно обслужване и администрация” – БНБ; Кирил Желев – заместник-министър на финансите, и Снежанка Колева – експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите. Благодаря. Някое да е против да ги допуснем? Няма. Гласуваме, уважаеми народни представители.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 302-01-44, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. По § 1 има

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите, както и изискванията за оповестяване на информация от страна на Българската

По § 3 има предложение на народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя това предложение. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3: „§ 3. § 3: „§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „кредитна институция” се добавя „и инвестиционен посредник”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2)Финансова институция е и финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, платежна институция и управляващо дружество. Не е финансова институция застрахователният холдинг и застрахователният холдинг със смесена дейност.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

което не подлежи на лицензиране по друг закон, е необходимо то да бъде вписано в публичен регистър на БНБ, ако една или повече от тези дейности е съществена за лицето. Критериите за определяне на съществена дейност се определят с наредба на БНБ.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) За да бъде вписано в регистъра по ал. 1, лицето трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да има търговска регистрация в Република България като дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции; 2. в предмета му на дейност да няма дейности извън тези по чл. 3; по чл. 3; 3. да има собствен капитал със структура и в размер, определени с наредбата по ал. 1, като акциите може да бъдат само поименни; 4. мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на Република България; 5. управляващите и представляващите дружеството лица да притежават необходимата квалификация, професионален опит и репутация, а лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството - надеждност, финансова стабилност и репутация.”

Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по чл. 3, ал. 2” се заличават, а думите „ал. 1, т. 1” се заменят с „ал. 1”. 5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „на местна или чуждестранна финансова институция,

Благодаря, господин председател. Правя предложение за прегласуване. Очевидно не всички колеги успяха да гласуват. Видимо в залата има повече от необходимия кворум. Моля, процедура по прегласуване. Благодаря Ви.

Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7. Още веднъж моля народните представители да заемат местата си в залата,

има предложение на народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 58: „§ 58. В чл. 92д се правят следните изменения и допълнения:

Следващият текст е предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 6а. Комисията подкрепя това предложение. Комисията предлага да се създаде нов §

и на надзорния съвет се включват лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от банката дейности и основните рискове, пред които тя е или може да бъде изложена. изложена. (5) В състава на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет могат да участват лица, които са в състава на управителните или контролни органи на други юридически лица, ако това им позволява да изпълняват ефективно задълженията си в банката. (6) Условията, при които членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет могат да участват в състава на управителните или контролни органи на други юридически лица, както и допълнителните изисквания, които трябва да спазват при упражняването на функциите си, се определят с наредба на БНБ.”

Има предложение на народния представител Йордан Цонев – § 7 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага да бъде отхвърлен.

5. общият размер на кредита и условията за усвояването му; 6. срокът на договора за кредит; 7. стоката или услугата и нейната цена в брой – когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за специфична стока или услуга и при свързани договори; 8. лихвеният процент по кредита, условията за прилагането му и всеки индекс или референтен лихвен процент, свързани с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; когато в зависимост от обстоятелствата се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти; 9. размерът, броят, броят, преиодичността на погасителните вноски, дължими от потребителя, и когато е необходимо, последователността, съгласно която вноските ще бъдат разпределени за погасяване на различни неизплатени суми, дължими при различни лихвени проценти, с цел изплащане на кредита;

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! с това предложение с колегата Цветков сме предложили договор, какъвто и да е, да има своята конкретика. Не мога да разбера, нито той, а и много хора не могат да разберат странната логика да не се приема този текст. Ние искаме да има пояснение в самия договор. Какво имате против в договора да бъде записан общият размер на условията за усвояване на Какво против?! Нима не трябва да има каква е стойността на кредита и какви са условията за усвояването му, или срокът на договора за кредит да не бъде описан в договора?! Да ги задължим да ги описват! Или лихвеният процент по кредита? Или годишният процент на разходите, който трябва да е пояснен с представителен пример? Или общата сума, която дължи потребителят по този договор – освен лихвата, различните такси и неустойки?! Ето, това предлагаме ние! Не предлагаме нещо, което да наруши банковата система и сигурността й. Ние Ние не по-зле от всички знаем, че сигурността на една икономика се крие в стабилността на банковата система, но искаме да сме ясни – когато се предоставя даден кредит, да е ясно на всеки потребител какво включва и какви са условията вътре в този договор и в този кредит.

На мен ми е много странна логиката за отхвърлянето на тези клаузи, въпреки че в повечето договори на банките те съществуват. Не мога да разбера странността на комисията, която не ги прие. Най-малкото, разбирам проблемите на банковата система. Защо е против това да има яснота?! Дали са четири условия в началото@ Да продължим с още няколко други условия, които трябва да фигурират в един договор. Тогава потребителят За съжаление това минава покрай ушите на много хора в момента, но то касае стотици хиляди хора, които ползват както ипотечни, така и потребителски кредити. Нещата, които не фигурират в тези договори, рано или късно ще бъдат наложени. Въпросът е някой да ги проумее и да асимилира точно какво се изисква в един двустранен договор. Защо например в Търговския закон е указано какво трябва да фигурира в уставите на съответните фирми, а когато става въпрос за договор между банката и кредитополучателя, да не е ясно какви са точките вътре?! Ето, за това става въпрос в нашето предложение. Надявам се, че ще проявите разум и ще го подкрепите. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ:

ал. 4 и 5: „(4) При отпускане на кредити банките са задължени безплатно да предоставят на клиента за запознаване, в писмена форма, на хартиен носител или на друг траен носител своите общи условия по кредитите. (5) Общите условия следва да бъдат подписани на всяка страница и от двете страни, за да породят правно действие.” Комисията не подкрепя предложенията. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 32 и предлага да бъде отхвърлен.

След като отхвърлихте по абсурден начин предишното предложение, сега правим второ предложение – за подписване на всяка страница на общите условия на един договор. Самите общи условия, които са част от договора, трябва да бъдат подписвани.

дървен материал, но в периода от време, след като той ми го достави, аз поставям нови условия, че трябва да отговаря на други изисквания, различни от това, което ми е доставил, и това ще ми бъде основание да не му плащам Нима човек не трябва да знае при какви общи условия сключва договора?! Нима човек не трябва да знае, че има сигурност, когато е подписал един договор, и че те няма да се променят и ако се променят, ще бъдат описани в общите условия по начин и ред, които са указани в тях?! Нима юристите на банките не могат да направят такива сносни общи условия и договори, които да гарантират на българските потребители сигурност в периода на изплащането?! Ако искаме наистина да бъдем хора, които милеят за обществото и да не се стига до такива катарзиси – да научава някой впоследствие, че изведнъж лихвеният процент или някакви наказателни лихви са се вдигнали стремглаво нагоре и условията

Подчертавам, това преди всичко е в интерес и на двете страни, но най-вече на потребителите на кредитите. Или ще оставим пак така да вървят Проблематиката я знаят всички. И всички, когато се срещате с избирателите, казвате: „Да, ние ще ги променим”, но когато дойде време за промяна, стоите безучастни към този проблем. Подкрепете това предложение за ужас на комисията!

колегата предлага да преподписваме, да правим тъй наречения „параф” на всяка страница. Не че това койзнае колко ще ни помогне, но успокоява кредитополучателя.

Мъдростта на това предложение е 50%. Ще кажа и другите мъдри 50%. В потребителския кредит ще бъде само за потребителите. Ние говорим и за инвестиционния кредит. Заради това трябва да остане и тук. А това, разбира се, че ще бъде предложено и в Закона за потребителите, да, и не само тази част. Затова предлагам да има равнопоставеност както за инвестиционните кредити, така и за потребителските кредити. Радвам че, заместник-председателят на комисията, който докладва сега закона, го подкрепи там. Надявам се, че и Вие ще проявите разум да подкрепите това предложение в полза на хората, но преди всичко на социално слабите хора.